pridružiću se izjavama nekoliko prethodnih govornika koji su istakli da ste vi sa svojim radnim timovima u proteklom periodu bili najviše u ovom parlamentu sa predlozima zakona iz oblasti obrazovanja i nauke, i mogu osnovano reći da ste veoma vredno i slobodno mogu reći i hrabro radili kako bi unapredili sistem nauke i obrazovanja u našoj zemlji i pored toga što ste često sigurno imali uvrežene stavove koji nisu bili u tom pravcu, koje smo uspešno savladavali u proteklom periodu i doneli važne zakone iz oblasti nauke i obrazovanja.Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je donet 2018. godine, uspostavljen je jedinstven i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija, koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja,

u uvodnom delu imam pripremljeno o proceduri koja je sprovođena ranije u pogledu priznavanja diploma koje su stečene u inostranstvu. Prvo uvođenje postupnog priznavanja stranih školskih i visokoškolskih isprava radi zapošljavanja počelo da se primenjuje 2014. godine, kada je izvršeno usklađivanje Zakona o visokom obrazovanju sa Zakonom o ratifikaciji konvencija o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu, odnosno Lisabonskom konvencijom. Iako je Srbija potpisala Lisabonske konvencije od 2003. godine i strateškim dokumentima je planirana njena puna implementacija, njena primena nije dala očekivane rezultate

realizovane su aktivnosti na uspostavljanju novih tela Saveta za NOKS, Agencije za kvalifikacije i 12 sektorskih veća.U nadležnost Agencije za kvalifikacije prešli su i postupci za priznavanje stranih visokoškolskih isprava koje sprovodi Centar za priznavanje stranih školskih isprava kao organizaciona jedinica Agencije.U postupku profesionalnog priznavanja predmet se smatra podnetim tek kada stranka dostavi sve potrebne dokumente.Iako je postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja, koji sprovodi taj centar, doneo dosta poboljšanja u odnosu na period kada su profesionalno priznavanje obavljale samostalne visokoškolske ustanove, pojavili su se određeni problemi u funkcionisanju, koji dovode do usporavanja samog postupka. Sam napredak ovog zakona je to što se isprava za priznavanje tih kvalifikacija sada donosi u roku od 60 dana. Ranije je u zakonu bilo 90 dana.Koji dana.Koji su to povodi koji su doveli do izmene ovog zakona, koje smo mi doneli 2018. godine? Kod određenog broja spoljašnjih recezenata zabeleženo je neodazivanje i kašnjenje pri davanju recenzija.

bilo je i problema kod angažovanja recezenata za određene strane jezike, jer ih nema ni na listi recezenata nacionalnog saveta.Predlogom zakona predloženo je da vrednovanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja kao deo postupka koji su do sada sprovodili recezenti u potpunosti sprovodi Agencija za kvalifikacije, odnosno zaposleni u agenciji. Zaposleni u agenciji će sprovoditi postupak primenom načela Lisabonske konvencije i razmenom informacija o stranim visokoškolskim ustanovama, studijskim programima i javnim ispravama preko evropske mreže ENIC.U izuzetnim slučajevima, kada se podnese zahtev za priznavanje strane visokoškolske isprave, za koju nije moguće pribaviti podatke od ENIC-a, agencija će moći da obrazuje posebnu komisiju sastavljenu od nastavnika visokoškolskih ustanova koji su recezenti nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.Kada je u pitanju priznavanje stranih visokoškolskih isprava stečenih na nekom od prvih 500 univerziteta rangiranih na Šangajskoj listi, listi rejtinga „US Njuza“ ili „Tajmsovoj“ listi rejtinga svetskih univerziteta, rešenje o profesionalnom priznanju donosi se u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva, što je zaista veliki napredak u priznavanju ovih kvalifikacija.Ono što bih hteo da kažem, a što možda treba razmišljati u narednom periodu, da pored statusa univerziteta na svim ovim listama, postoje i razni statusi pojedinačnih fakulteta, čak i smerova na fakultetima, ali verovatno agencija koja radi i telo koje radi nostrifikaciju, odnosno priznavanje te diplome, imaju u obzir i ove statuse fakulteta na listama.Osim navedenog, Predlogom zakona vrši se usklađivanje Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije sa odredbama Zakona o javnim agencijama u pogledu trajanja mandata, kao i uslova za imenovanje članova upravnog odbora agencije, broju mandata, direktora agencije, razrešenje članova upravnog odbora ili sektorskih veća itd, znači, brojne novine u tom pogledu.Poslanička grupa SPS-JS i Zeleni Srbije će u danu za glasanje podržati sve ove predloge zakona koji su na dnevnom redu. Hvala.

Laketić** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, ja ću danas govoriti o Predlogu o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju.Dobro se sećam momenta kada je tadašnji mandatar, a sadašnji predsednik republike, Aleksandar Vučić upravo na ovoj govornici izneo ekspoze. Dobar deo tog ekspozea se upravo ticao obrazovanja, konkretno dualnog obrazovanja. Zaista moram da izrazim svoje veliko zadovoljstvo zato što su te ideje zajedno sa ministrom, gospodinom Šarčevićem, pretočene u jednu realnu sliku našeg obrazovanja, govorim o dualnom obrazovanju i zato što postoji zaista jedan adekvatan pomak u ovoj sferi.Ono što je veoma bitno jeste da danas mi govorimo već o zakonu koji je afirmisan u praksi, koji je zaživeo, o zakonu koji je doveo do toga da se nivo znanja učenika, govorim o realnom znanju značajno poveća. Podsetiću vas, sve skupa, i narodne poslanike, ali i građane Republike Srbije da smo pre donošenja ovog zakona imali ogromnu nezaposlenost jedne strane, a sa druge strane imali smo otvorena mesta u privredi. Na ta mesta poslodavci nisu mogli da zaposle određene kandidate, iz razloga što nisu ispunjavali određene kompetencije i nisu imali dovoljno veština. Taj problem ovim zakonom se postepeno rešava, a i kako da se učenici na adekvatan način osposobe u tom vremenskom periodu. To kažem zato što svi se dobro sećamo onih slika školskih radionica koje su ostale u nekim prošlim vremenima.Ono što je vrlo bitno, a vezano je za to, jeste da te školske radionice nisu samo tipičan primer tih prošlih vremena, već i nastavnici i kadrovi, koji su radili u tim učionicama i u tim radionicama, nisu mogli da idu dalje. Niti su mogli da prate tehnološki, civilizacijski napredak, niti su mogli da prenesu adekvatno znanje učenicima.Ono što je najbitnije, jeste da je to vreme iza nas. Sa modernim, reformskim zakonima koje smo mi ovde u Skupštini glasali, a zajedno sa vama ih radili i unapređivali, došli smo do situacije da se veliki broj i najveći broj školskih radionica rekonstruisao, došli smo do situacije da je veliki broj mašina kupljen, da je došlo do osavremenjivanja tog procesa, dakle edukacije. Došli smo do toga da je došlo do provere znanja, ne samo učenika, već nastavnika koji sprovode prakse i prenose znanje. Došli smo do toga da ste vi, gospodine ministre, predsednik republike, premijerka, otvorili veliki broj informatičkih kabineta i to je za ponos i ovoj Vladi i državi Srbiji.Ono što je vrlo bitno jeste da ta sama činjenica o kojoj govorim, govori o ozbiljnosti jedne države i o ozbiljnosti u oblasti obrazovanja. Takođe, ono što je još bitnije, danas razgovaramo o izmenama i dopunama ovog zakona iz dva razloga.Prvi je razlog, taj što su u samom zakonu od trenutka donošenja, do danas, prepoznate određene odredbe koje su loše lingvistički, proceduralno ili kako god i teži se da se to ispravi. Drugi razlog, koji je, rekao bih još bitniji, a to je prilagođavanje ovog zakona našim potrebama, odnosno prilagođavanje odredbi ovog zakona potrebama naših ljudi, našem mentalitetu, našim specifičnostima i svemu onome što je naše i što treba da bude usaglašeno.Ja sam razgovarao sa većim brojem poslodavaca koji su aktivno uključeni u ovaj proces dualnog obrazovanja. Mogu vam reći da su njihova iskustva zaista pozitivna. Ono što naglašavaju najznačajnijim i najoptimalnijim za proizvodni proces firmi u kojima rade, jeste činjenica da mogu uticati na studijske programe, da mogu uticati na veštine, koje će deca, učenici učiti u školama i na taj način oblikovati, profesionalno oblikovati tu decu, odnosno buduće radnike u tim firmama. To je krucijalna stvar koju nosi ovaj zakon.Paralelno sa tim, učenici takođe dobijaju mnogo. Dobijaju konkurentnost na tržištu rada. To je nešto što u savremenom svetu znači sve. Mi smo to dobili, a tek ćemo dobiti sa daljim usavršavanjem, ne samo ovog zakonodavnog okvira, već čitavog obrazovnog procesa u celini.Ono što još želim da kažem jeste da zakon o Dualnom obrazovanju je već dao svoje efekte. Ti efekti su vidljivi i u školama koje su krenule sa uvođenjem modernih, afirmativnih studijskih programa. Takođe, već su vidljivi u samim školama na taj način što nastavnici i profesori žele da se usavršavaju. Ne samo što žele već to moraju ukoliko žele da prate taj savremeni obrazovni proces.Ono što je još bitnije od svega jeste da škole imaju neposrednu komunikaciju sa poslodavcima, koji mogu neposredno da utiču na menjanje, na izmenu studijskih profila, na donošenje novih, na profilisanje budućih kadrova. Kao srž i kao suština cele ove priče, reći ću da su na dobitku najviše učenici, odnosno budući ljudi, radnici u određenim firmama, jer ne samo da su postali konkurentni na tržištu rada, već su dobili značajne veštine i kompetencije koje im znače, ne samo na teritoriji Republike Srbije u tom smislu.Kao zaključak ove priče, moram da naglasim najveći značaj ovog zakona, a to je popravljanje i unapređenje relevantnosti obrazovanja. Suštinski, ovim zakonom, kao i svim onim obrazovnim zakonima, modernim i reformskim koje smo doneli u ovom domu, kao što je Zakon o visokom obrazovanju, o kompetencijama itd. uz ovaj Zakon o dualnom obrazovanju, mi smo doveli do toga da je popravljena ta relevantnost obrazovanja. Naime, mi smo na ovaj način uskladili sa jedne strane obrazovni sistem, a sa druge strane nesumnjive potrebe tržišta rada. Hvala. Hvala doktore.Reč ima Nataša Mihajlović Vacić.Izvolite. **Nataša Mihailović Vacić** Hvala predsedavajući.Uvažene koleginice i kolege, narodni poslanici, ministre sa saradnicima, ja ću se najpre osvrnuti na predložene izmene i dopune Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija. Potom ću nešto kratko reći i o setu izmena i dopuna zakona iz oblasti obrazovanja.Kada smo prošle godine doneli Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacije, mi smo uspostavili jedan pravni sistem, okvir zapravo u kome smo odredili šta su nivoi, koje su vrste kvalifikacija itd. Od donošenja tog zakona realizovane su sve aktivnosti koje zakon propisuje, što znači da su uspostavljena i nova tela i Savet, Agencija, 12 sektorskih veća itd.Izmenama i dopunama, što je naročito važno, predložena su odgovarajuća rešenja za prevazilaženje svih onih problema koji su uočeni od početka primene ovog zakona. Mislim da je jako dobro što se sa ovim izmenama i dopunama nije čekalo dugo, što govori o ozbiljnosti u samoj primeni tog zakona, imajući naročito u vidu sve efekte koje ovaj zakon i donosi.Navedenim izmenama omogućeno je lakše ostvarivanje prava na rad onima koji su visokoškolsko obrazovanje stekli u u inostranstvu. Verujem da će predložene izmene ubrzati taj proces, budući da se rok smanjuje sa 90 na 60 dana, kao što verujem ministre da u buduće nećemo više imati problem sa recenzentima koji rade suprotno konvenciji i koji su se ponašali, rešavajući pitanja o visokoškolskom obrazovanju stečenom u inostranstvu, kao da je reč o nostrifikaciji diploma.Verujem diploma.Verujem da stvari treba gledati i videti onakvim kakve jesu, a ne gore od toga. Zato želim da napomenem da je zapravo većina recenzenata davala recenzije u roku i u skladu sa Konvencijom, ali prosto, zbog ujednačenosti u postupanju prema svim zainteresovanim licima, neophodno je da učinimo sve kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje te javne usluge.Nacionalnim okvirom kvalifikacija konačno se pravi razlika između toga šta znamo, šta umemo da radimo, šta stvarno radimo, šta nam od toga priznaju nadležne institucije i u čemu smo od svega toga prepoznati. prepoznati. Nacionalni okvir kvalifikacija naročito može da pomogne i da bude jedan od ključnih alata da se kvalifikacije ljudi koji rade u sivoj zoni konačno prepoznaju i da se prevedu u redovne tokove. S tim u vezi neophodna je saradnja sektora obrazovanja i tržišta rada, jer sa jedne strane imamo nezaposlenost, a sa druge imamo tržište rada koje nema dovoljan broj kvalitetno obrazovane radne snage. Tako da, neophodna je dodatna obuka i uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, ključno je u prevazilaženju tog problema i zato je neophodno delovanje u oba sektora i u sektoru obrazovanja i u sektoru tržišta rada.Budući da je važno da nacionalni okvir kvalifikacija ima zajedničke principe sa evropskim okvirom kvalifikacija, da bi evropski okvir kvalifikacija mogao da se koristi kao instrument za poređenje kvalifikacija stečenih u Srbiji, bilo je najpre neophodno da se nacionalni okvir kvalifikacija poveže sa evropskim okvirom. Predloženim izmenama naglašavaju se, odnosno usaglašavaju dodatno deskriptori sa evropskim okvirom kvalifikacija i tako se u stvari olakšava postupak povezivanja dva okvira kvalifikacija što je veoma važno.Mi i u narednom periodu kao država i društvo moramo da obezbedimo efikasno ulaganje u sistem obrazovanja i obuke na svim nivoima, da popravimo obrazovne ishode, odnosno da bude jasno šta ko zna i šta ume da radi. Obaveza Srbije jeste da poveća otvorenost i relevantnost obrazovnih sistema i boljim prilagođavanjem ishoda učenja potrebama tržišta rada što se postiže upravo nacionalnim okvirom kvalifikacija.Šta to u praksi znači? To znači da moramo da osnažujemo ljude kroz sticanje novih veština kako bi mogli da se prilagode novim uslovima i mogućoj promeni zanimanja, jer se tako tako može zapravo smanjiti nezaposlenost i povećati radna produktivnost.Kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o obrazovanju, osnovnom i srednjoškolskom, saglasni smo da nema važnijeg pitanja u jednoj državi i u jednom društvu od obrazovanja. Od obrazovanja zavisi i ekonomija i kultura, i zdravlje, i celokupna budućnost i napredak jednog društva. Ako, dakle, razumemo obrazovanje kao najvažnije pitanje u svakoj civilizovanoj i dobro uređenoj zemlji, onda bi trebalo uvažiti činjenicu da se nauka menja, da se svet vrtoglavo menja svakodnevno pred našim očima i da je neophodno da i zakoni u oblasti obrazovanja prate ono što se zbiva.Predloženim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koncepcija razvoja celokupnog sistema prilagođava se takođe uočenim potrebama u praksi i uslovima u kojima se može sprovoditi. U praksi se naime kao što svi znamo, jasno pokazalo da treba zadržati te nove tendencije i rešenja usmerena ka opštem razvoju, unapređivanju i transformaciji obrazovanja u skladu sa potrebama društva uz poštovanje tradicionalnih vrednosti našeg obrazovnog sistema, ali i praćenje tendencija razvoja evropskog sistema školstva i školstva razvijenih zemalja.Kao što ste, ministre, ranije tokom diskusije naveli, rano i osnovno obrazovanje mora biti snažno, jer je ono zapravo temelj celokupnog sistema obrazovanja. Misija je da kvalitetno obrazuje sve svoje građane, da bazično opismeni učenike iz svih oblasti tako da mogu da nauče da povezuju ono što nauče u školi i što su informacije sa proaktivnim rešavanjem problema i suočavanjem sa svim onim što ih čeka u životu.Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržaće set svih predloženih izmena i dopuna. Hvala.

po ko zna koji put raspravljamo, mislim da je u ovom sazivu osmi ili deveti put da raspravljamo o obrazovanju i svaki put vi nas ubeđujete kako su zakoni dobri, kako će doneti napredak građanima Srbije, kako će nam deca biti pametnija, bolje se snalaziti, biti obrazovanija, raditi bolje poslove, ali nažalost stvarnost vas demantuje.Ja sam baš maločas razmišljao, evo od 2004. godine kada smo prvi put izabran za narodnog poslanika, teško je setiti se zaista koliko je ministara prošlo kroz Narodnu skupštinu i koliko je puta ovo naše nesrećno obrazovanje reformisano.

od te čuvene bolonje, što je bio početak sunovrata našeg obrazovnog sistema, pa preko privatnih univerziteta itd, sve su to stvari koje se nastavljaju do danas.Osam ili devet puta, kao što sam rekao, raspravlja se samo u ovom sazivu o obrazovanju. Kada uporedite govore poslanika vladajuće koalicije, oni su praktično svaki put, bez obzira na to o čemu se radilo, kojim izmenama i dopunama, oni su mogli koristiti isti govor. Oni pričaju kako je divno, kako je krasno, kako je mnogo dobro i kako će biti još bolje, ali kada pogledate to se sa realnošću, sa životom u Srbiji, sa obrazovanjem u Srbiji nema apsolutno nikakve veze.Meni je drago da ste vi danas priznali da onaj zakon iz 2015. godine nije valjao, da je doveo do mnogo problema. Međutim, ne može to vas opravdati, jer vi ovde odgovarate za grehe čitave vaše koalicije za prethodnih osam godina koliko je ovaj režim na vlasti. To što kažete da nije valjalo 2015. godine je potvrda da smo mi tada bili u pravu, kao što smo u pravu i danas, ali je potrebno da prođe malo vremena da biste to uvideli i vi.Šta vi.Šta nam govori to što osmi ili deveti put u ovom sazivu raspravljamo o obrazovanju? Da li to govori da vi veoma dobro znate šta želite i da vi veoma dobro znate kako da sprovedete ili nam to govori nešto drugo? Da ste znali od početka šta želite, vi biste valjda prvi put doneli zakon kakav je Srbiji potreban, a ubeđivali ste nas od prvog puta da je to to i da je to najbolje moguće rešenje. To ste nam govorili i drugi, i treći, i četvrti, i peti, evo govorite nam to i ovoga puta. Saziv je na izmaku, pa verovatno nećete imati vremena još koji put da u tu priču ubeđujete građane Srbije i narodne poslanike, ali potpuno sam siguran da će ovi zakoni biti tema izmena, dopuna ili donošenja novih zakona veoma brzo.Problem brzo.Problem je drugom. Ovde se radi o tome što vi pokušavate da popravite nepopravljivo. Ako pogledamo kakvo je obrazovanje u Srbiji bilo pre 20 godina i kakva su nam deca bila, da li su bila vaspitanija, ja sam siguran da je u ono vreme obrazovanje bilo mnogo bolje i da ljudi koji danas imaju 40, 50, 60 godina, da su škole u koje smo išli, srednje škole, fakulteti bili mnogo bolji i ozbiljniji od ovoga danas.Kada budete smogli snage da kažete, prvo sami sebi, a onda i kolegama u Vladi, da Srbija u Evropi nema prijatelja i kada budemo počeli da radimo, ne ono sa čime se saglasi EU, već ono što je dobro za srpski narod, tada ćemo imati nekakve šanse za boljitak.Druga stvar, nije pitanje samo zakona, gospodine ministre, pitanje je i primene zakona. Pazite, mi smo imali predsednika Republike sa falsifikovanom fakultetskom diplomom i dokazali smo da je čovek, na primer, bio za pet ili šest ispita u Strazburu, kao član skupštinske delegacije u vreme kada je navodno polagao te ispite. Šta se desilo? Ništa. Kako ste reagovali vi koji podržavate vladajuću koaliciju u kojoj ste ministri? Ćutite. I dan-danas niste spremni da osudite to što je uradio Tomislav Nikolić, ali se isto tako ne pitate kakvu vi poruku na taj način šaljete društvu, kakav je to uticaj imalo na obrazovanje, kakav je to uticaj imalo na celokupno društvo. Pa kada neko može sa falsifikovanom diplomom da bude izabran za predsednika Republike, umesto da ste ga se javno odrekli, umesto da je prezren u društvu, on je i dan-danas funkcioner Vlade Republike Srbije, izmislili ste neku nepostojeću funkciju, plaćate mu vilu sedam, osam, ne znam ni ja koliko hiljada evra mesečno i on je privilegovan.Do čega je to dovelo? Pa dovelo je do toga da u Vladi sede ljudi sa plagiranim doktoratima, da u Vladi sede ministri koji su falsifikovali fakultetske diplome i to je jasno čitavoj Srbiji, ne radi se o jednom, nego više njih. I vi, gospodine ministre, opet ćutite. Imate li vi vrednosni sud o tome? Do čega će to dovesti? Koliko je ljudi u ovoj sali u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa falsifikovanim fakultetskim diplomama i niko ne reaguje? Čemu se na taj način uče deca u Srbiji? Uče se tome da nema odgovornosti, da najpokvareniji prosperiraju, da je sistem takav da umesto da kvalitet ispliva na površinu, oni koji su najbolji beže u inostranstvo.E, to je suština naše propasti i to se neće promeniti ni sa ovim izmenama i dopunama zakona, niti će se, nažalost, promeniti sa nekoliko amandmana koje mi kao poslanička grupa SRS možemo da podnesemo. Nama je potrebno da se temeljno menja sistem, da se grade institucije ispočetka, ali pre svega da shvatite da nemate prijatelja u EU.Za Srbiju ne važe nikakva pravila. Gde su vam prijatelji, gospodine ministre, nakon što je Crna Gora donela sraman zakon koji su nazvali, apsurda radi, Zakon o slobodi veroispovesti? Gde su vaši evropski prijatelji? Koji je od njih podigao glas? Koji je od njih rekao da je to strašno, da to ne sme da se radi? Niko. I to pokazuje da Srbija suštinski nema nikakav ugled na na zapadu, a vi stalno pričate o vašim prijateljima, pričate kako ste uvaženi, pričate kako preslišavate njihove ministre i predstavnike na sastancima – ej ti, bre, nemoj slučajno da si vodio našu decu da rade po Evropi.Za

ili da nešto poprave u Srbiji? Nažalost, ministre, i vi znate kao što i ja znam da ovi zakoni neće popraviti stanje u Republici Srbiji i to je i vaš i moj poraz. Hvala, gospodine Šaroviću.Reč ima ministar gospodin Mladen Šarčević.Izvolite, ministre. Da se osvrnem samo, vratio bih se više nego 20 godina unazad kada bih pričao o kvalitetnijem obrazovanju u državi gde smo se i vi i ja rodili. Znači, stariji sam od vas značajno i vaših kolega tu. Ovde ima mojih vršnjaka, ali govorim da sigurno 2000. godina nije baš srećno izabrana.

ali zaista se trudimo da bude. Ne znam ni ja šta će od ovoga biti, ne znam ni ja da li ću ovo da radim dalje, to je mnogo nepoznatih za mene jednačina, ali ono što je sigurno, radi pojavljivanja u parlamentu, znači, ovo ministarstvo je ogromno ministarstvo, obuhvata od predškolskog do tehnološkog razvoja. Samo ako nabrojite sastavnice koje ga čine, videćete koliko je to moralo da se donese različitih zakona. Ako ti zakoni donesu boljitak i primene se kako valja, valjda je za dobrobit dece Srbije, ni za koga drugog, bar je to moj motiv za ovo što radim. To su predškolsko, osnovno, srednje, dualno u srednjem, dualno u visokom, visoko, učenički standard, studentski standard, nauka i istraživanje, Fond za nauku, okvir kvalifikacija, to su sve posebni zakoni, zakoni, intelektualna svojina koja je ovde već u nekoliko zakona, koja nama u širem smislu pripada.Na početku vrlo jasno sam rekao zašto se menja deo sistemskog zakona, a to je zbog novih zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zato što ja ne mogu da utičem na nekog ko je nezavisno telo, iako mislim da je bilo rešenje o postojećem zakonu ili kroz podzakonska akta. Ako je izričito posle tri meseca rečeno da nema mogućnosti kroz podzakonska akta, došlo se u Skupštinu. Ono je jednostavniji, po meni, lakši nalaz, jer ne vidim šta bi se tu promenilo. Naši stručnjaci su videli da je cilj da vi ne otkrijete identitet bilo kog učesnika u procesu, ni studenta, ni učenika, ali vi imate dovoljno podataka da uređujete i vodite politiku sistema. To je razlog zašto smo ušli. Kada smo ušli radi toga, Zakon o dualnom obrazovanju se pokazao efikasan, šta god ko mislio od vas o njemu. Ima tu mnogo novih profila, već se sprema novih

Kao što je nekad država bila jedini poslodavac, pa je ona mogla da bude zadovoljna sa zanimanjima i imali ste da je škola uz fabriku, pa sve mašine, ja sam u Rakovici radio sto godina, imate da su IMR, IMT dali mašine „Radoju Dakiću“ i tu se sprovodila praksa, kao i u fabrici. Mi smo taj model imali, ali je država bila jedini poslodavac. Ovo nije ništa novo ni neobično za naš sistem, samo se prilagođavamo njemu.Te mi je žao što sam, eto, ja osam puta bio, imao sam razloga, nisam bio uzalud. Hvala. **Vladimir Marinković** ima gospodin Nemanja Šarović, dva minuta. Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine ministre, rekoste da ste značajno stariji od mene, a posle toga kažete – sto godina ste radili u Rakovici. Ja nisam pretpostavljao da ste baš toliko stariji, ali dobro.Druga stvar,

Efekti Zakona o dualnom obrazovanju će se videti tek za dugi niz godina. Drugi je problem što vi kažete – veliko je Ministarstvo. E sad, možda to niste znali, praksa je u Srbiji u poslednjih desetak godina da ministri od saziva do saziva menjaju ministarstva. Možda vi za sledeći saziv da tražite neko manje, da vam bude lakše, pošto kažete – ima dosta tih organizacionih delova i dok vi obiđoste sve, gospodine ministre, prođe mandat. Ali sledeći put tražite neko manje, kompaktnije, i siguran sam da će i rezultati, gospodine ministre, biti bolji.E sad, treće i najvažnije, izostala je vaša osuda, gospodine ministre. Izostao je vaš vrednosni sud o činjenici o kojoj sam govorio, o tome da smo imali predsednika Republike Srbije sa falsifikovanom diplomom i imamo ministre sa falsifikovanim diplomama, sa lažiranim doktoratima, ne jednog, više njih, imamo i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije ko zna koliko poslanika koji nisu završili fakultete na redovan način, koji su kupovali diplome, falsifikovali. Vi možda ne možete da rešite taj problem, možda ne možete vi da ih smenite, ali ono što možete i što je vaša dužnost kao ministra je da to jasno osudite, da date svoj vrednosni sud i kažete – ja se toga gnušam, ja se od toga ograđujem. Hvala gospodine Šaroviću.Reč ima ministar Šarčević. **Mladen Šarčević** Dve opaske.Ja nisam ministar opšte prakse i ne mešam se ni u jedan drugi resor sem u prosvetu. To ste videli. Nijedna moja izjava nikada nije išla mimo toga. Ja se ne pravim ni da znam da promenim točak na kolima, a znam, ni da uradim nešto po kući. Ima to ko je naučio bolje od mene. Ja ovo radim preko 40 godina, pa mislim da znam. Ne pretendujem ja. Ni ovo nisam sebe zvao, kao što znate.Nigde znate.Nigde nisam ni konkurisao. Mene su negde zvali. Uvek zbog nečega što sam uradio ili znao, ali ono što ste vi rekli na kraju je tačno. Ja nemam šta da krijem. Ja sa milion puta izjavio, niste me pratili. Možda nisam bio interesantan. Ali, više puta sam izjavio, kod svih afera apsolutno ne podržavam, nego da se dođe do diplome kvalitetne na jedini mogući način, učenjem. Hiljadu puta sam izjavio mladim ljudima. Ne postoji u porodilištu čip koji će neko da vam ugradi i ne morate da učite. Znači, pristalica sam tvrdog učenja, kvalitetnog obrazovanja.Morate da znate sledeće. Ja da se vratim 30, 40 godina unazad odakle počinju razne priče, od 1989. godine. Sve sam to istraživao, apsolutno znam odlično, ali postoji nadležnost suda. Znači nadležnost suda. To je ono što svaki građanin može da presavije tabak i da krene redom. Ako bi ja krenuo samo time da se bavim, onda bi ja morao da budem neki zaštitnik ne znam čega. Ima tu puno drugih ljudi koji dobijaju platu da se time bave i mogu da saviju tabak.Znači, isto kada me i drugi poslanici prozivaju, recimo jedna profesorka kaže – ministre vi imate čist prostor, bila TV emisija, sada možete da delujete. Pa na šta da delujem? Na 1989. godinu kada je počelo neko privatno obrazovanje, kad još zakon nije to prepoznavao kod nas. Pa, imate do 2005, 2006. godine da je univerzitet nadležan bio za priznavanje diploma. Nije bilo čak ni tadašnje ministarstvo. Onda je u nekom periodu bila obaveza kada se to akredituje, pa se nostrifikuje dokument, pošalje ministarstvu primerak. Ni to niko nije radio. Izvinite ja radim. Ja šaljem inspekciju sada svugde – državni, privatni. Zatvorili smo dosta. Ide ta priča svojim tokom i ništa ne krijemo.Na poglavlju – inspekcija, na sajtu Ministarstva prosvete imate sve opisano. I sve što sam u javnosti rekao tamo ćete naći. Za razliku od drugih, ja nemam šta da krijem. Hiljadu puta sam rekao. Biće zdrav sistem kada se korov skloni, a to su ustanove koje lako daju diplome i nemaju težinu. Otuda se uvodi savet poslodavaca, otuda se uvodi matura i sve ono što nikada nije u Srbiji bilo, a to je eksterno ocenjivanje. Hvala ministre.Gospodine Šaroviću, želite repliku? Iako ste se složili sa ministrom.

Mnogo lepih reči smo mi čuli ne samo od ovog ministra, nego i od mnogih drugih, ali su jedno reči, a drugo je praksa.Vi gospodine ministre kažete da ste jasno osudili falsifikovanje diploma i da ste protiv toga, ali vi to kaže onako, znate principijelno sam protiv toga, ali istovremeno vi kažete – ne mogu ja kao ministar samo da se bavim istraživanjem ko je falsifikovao diplomu, ko je plagirao magistarski ili doktorski rad. Ja to od vas i ne tražim. Vi kao ministar morate da se obračunate sa onima koji falsifikuju, koji plagiraju i to rade na najvišem državnom nivou.Znate, nivou.Znate, ja nisam ni rekao zaređajte vi sada po Srbiji, pa jurite svakoga ko je falsifikovao neku diplomu, pa možda radi u nekom kiosku ili u Rakovici ili bilo gde drugo. Ali, ako se nalazi na značajnoj državnoj funkciji, ako je u rukama tih ljudi skoncentrisana moć odlučivanja, ako ti ljudi treba da odlučuju o građanima Srbije, a nestručni su jer ne mogu biti stručni oni koji falsifikuju i koji plagiraju, e onda je vaša dužnost da se obračunate sa njima.Da prvo smognete snage da svojim kolegama, u množini govorim, nije to pojedinačan slučaj, svojim kolegama koji su falsifikovali fakultetske diplome, koji su plagirali magistarske i doktorske radove da njima u lice javno kažete šta imate o njima. Pa, možda da kažete i to bi bio moralni čin sa vaše strane, da kažete ne mogu da promenim situaciju, ne mogu da se obračunavam sa njima, ali ne želim sa njima da budem i istom društvu i zbog toga podnosim ostavku. I to je opcija gospodine. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Šaroviću.Reč ima ministar Mladen Šarčević. **Mladen Šarčević** Ne bih da se vraćam ko je sve bio na vlasti i ko je sve imao priliku da radi to u raznim godinama. Ako lažnih diploma ima, a ja znam negde još i 90-ih da se istraživalo za Kolubaru i za mnoge velike sisteme još u socijalizmu i nalazilo se svašta. Svako ima pravo da pokrene inicijativu, A šta će biti sada što sam ja pokrenuo inicijativu da se ima bankarskih garancija ko je osnovao ustanovu, a sutra propadne? Ko će da plati te studente dalje? Hoće li da ih primi država? Pa, neće, ima kvote, ima budžetske kvote. Hoće li da ih primi drugi privatnik? Pa, ne može, ovaj uzeo pare. A što niko nije tražio pre mene od 1992. godine na ovamo zakonima, obične bankarske garancije, da ima onoliko para u zalogu kada se bavi tim biznisom, da može da pokrije puta studenta, puta para školarine. Znate koliko tu ima stvari koje ja polako otkrivam. Nemam nameru da ispravljam krive Drine od 30, godina.Izjavio sam i u novinama, kad bi išao tako i kad bi slepo primenio Zakon visokom, možda 50 hiljada diploma bi bilo simptomatično. Pa, koja bi mi svetska organizacija priznala ta prava da ja poništim ljudima koji imaju porodice i sve ostalo. Pojedinačne slučajeve Pojedinačne slučajeve svako kome nešto smeta, neka izvoli kao građanin Srbije, kao što sam i ja građanin, ja nisam nadležan ministar, jer ministar ne može da zapošljava, ne može da preispituje. Ima stav i od kada sam ja mandat uzeo, vidite šta se uradilo. Imate Agenciju za akreditaciju, da ne može bilo ko da dođe da osnuje, a znate da je moglo. Godinama u nazad gde je ko hteo. Znate, sa kime? Sa kadrovima koji su radili na 15 mesta.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine ministre Šarčeviću sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije,

nauke i tehnološkog razvoja u jedan haos, valjda ne treba da obrazlažem šta to znači, ambis od prosvete i nauke. Samo da kažem da mi nismo imali ni tada ni cilj vaspitanja opštih definisanja. Da smo tranziciju izvršili, a uništili vaspitanje i obrazovanje. Poterali najbolji kadar iz vaspitno obrazovnih ustanova, a jedan od tih kadrova ste vi gospodine, imam hrabrosti da to kažem, ministre koji ste otišli i formirali privatne škole i postigli svetske rezultate. To je jedno.Drugo, jedno.Drugo, svako onaj ko misli da se reforma, pojedine reforme mogu završiti za godinu, dve ili tri, je zalutao u prosvetu, ako je u prosveti ili ako je u klupama poslanika onda, izvinite, onda smo zalutali kao narodni poslanici. Reforma je dugoročni proces, to je stalni proces. Dozvolite ipak da kažem, osnovno 2000. godine pogotovo, kada je bivša vlast došla na vlast, tzv. DOS osnovno je bilo uništavanje vaspitanja i obrazovanja. I to pod jedan, izbaciti iz svih vaspitano obrazovnih ustanova i svih faktora vaspitanja i obrazovanja, upravo vaspitanje. Mi od tada, gospodo, nastavnici koji slušate i profesori nemamo vaspitanja u nijednom, hajde da kažemo, nijednoj državnoj, pa i drugim ustanovama. Zašto? Jer smo sve faktore, po mom, hajde, nekakvoj mojoj evidenciji, 15 faktora uništili.A

vama, profesori, se obraćam. Vi znate da pedagog u školi se bavi pedagoškim aspektom učenika, a psiholozi, oni dolaze na 500 učenika jedan, ili na hiljadu. Bivša vlast uvela je u svaku školu i najmanje psihologa, pa je proglasila, izvinite, nenormalnim sve đake, sve roditelje, sve radnike i sve stanovnike u državi. To je taj haos koji je uveden.Nađite mi, molim vas, u poslednjih 15 godina, od 1990. godine do 2015. godine ijednog školskog pedagoga da je znao napraviti svoj plan rada i realizovati. Nađite mi ga, molim vas. Proterani su oni koji su bili iz škole. Vi ste, gospodine, moram da kažem, ministre, jer to je opozicija, bez obzira i ova koja je ovde i ona koja nije, vas optužuju, ne samo ona nego i određeni profesori, ne svi, većina ne, po pojedinim fakultetima, vi ste ušli u haos. Hvala vam gospodine ministre što ste zaokružili, nakon 20 godina, vaspitno-obrazovni sistem. Jel tako, gospodine ministre? Jel tako, gospodo prosvetni radnici?Šta to znači? Znamo koliko osnovnih škola imamo, predškolskih ustanova. Broj nastavnika nismo znali u osnovnim školama kada je gospodin ministar za ministrom dolazio. Jel tako, gospodine ministre? Ni u osnovnoj školi, ni u srednjoj školi, ni na fakultetima. Našli smo u jednoj školi 20 nastavnika viška, nijedan čas nisu predavali. Haos je bio.I koga vi danas optužujete? Pogotovo oni kojih danas nema. Dolaze vas optuživati oni koji su tada vršili funkciju ministra i pomoćnika ministara. Danas se javljaju oni. Ako imaju malo morala, a nemaju, bar neka ćute. Ali, nemaju, jer vidim šta rade ovih dana.Ključno pitanje, modernizacije naše zemlje, koju smo na neki način ne samo propagirali nego planirali, i provodimo jeste i modernizacija vaspitanja i obrazovanja. I upravo ste vi to uveli.I da ne zaboravim - vratili ste vaspitanje, pomalo, u vaspitno-obrazovni sistem. Hvala vam, gospodine ministre.Mi smo imali muke dok niste vi došli, da u zakone o osnovnoj i srednjoj školi, da ga zovemo Zakon o obrazovanju i vaspitanju, kako ga sad nazivamo. Ranije je bio samo o obrazovanju, jer su isterali vaspitanje iz škole.Ja vam preporučujem strategiju, neka se zove strategija vaspitanja i obrazovanja. Pre se vaspitava, a onda obrazuje, to zna svaki pedagog.I drugo, da ne bi možda kod strategije prevazišli neke stvari, odnosno zanemarili, opšti cilj vaspitanja nismo definisali, još u državi, 25 godina. Opšti cilj. Koji je cilj vaspitno-obrazovnog sistema? Da bi na bazi opšteg cilja izvodili opšte ciljeve pojedinih nastavnih predmeta u školama ili studijskih grupa na fakultetima. Da ne idem dalje u širinu.Vi ste sistem uljudili, znate broj kadrova, imate alate sada da direktore biramo, najkvalitetniji kadar. Znate ko su bili direktori? Pa, vi znate. Uličari, sa ulice su ih dovodili, bez visoke stručne spreme. Da ne kažem da je u Ministarstvu prosvete, ne znam da li je još, to ću da proverim, čovek bio sa srednjom spremom, radno mesto na projektima,

I teško vam je to menjati. Mnoge stvari zavod je sad pokrenuo. A on je bio katastrofa. Svi su bili. Dakle, pokrenuli ste i zavode. To je velika stvar. Sistem ste uljudili i idemo sad u realizaciju njega.Tačno je se moramo kretati na nivou tzv. unutrašnje reforme. I ona je počela. To, molim vas, gospodo narodni poslanici, da znate. To je najteži deo posla u modernizaciji, a to je odnos učenik-nastavnik i odnos nastavnik-nastavna građa i odnos učenik-nastavna građa. Mi smo didaktiku zanemarili, pedagošku struku smo totalno izbacili iz vaspitno-obrazovnih ustanova visokog obrazovanja. Mi tamo to ne radimo. Imamo profesora fakulteta, sačuvaj bože, metodiku nikad nisu čuli, a pogotovo pedagošku grupu predmeta.Izvinite što sam pod emocijama, jer neću dozvoliti, dok sam u ovim klupama, da se baca na vas ljaga, kao što pojedinci pokušavaju ovih dana preko nekakvih televizija N1 i nekakvog "Vremena", inače, znate ko ga već finansira 15 godina, i lista "Danas". Dakle, bez obzira da li ste vi ili bilo ko, a pogotovo vas, koji ste osetili ruku one vlasti koja je uništavala vaspitanje i obrazovanje. Idemo dalje.Mi moramo redefinisati nastavne planove i programe i to ste počeli. Gospodo narodni poslanici, danas je neko govorio, pa, ministar to radi. Da vam ja ne idem u detalje. Pratite vaspitanje i obrazovanje pa ćete videti.Dalje - redefinisati obaveze učenika u odnosu na nastavu i u odnosu na nastavnika. I to ste počeli, radite vrlo dobro, video sam. I redefinisati obaveze nastavnika. Tu se dobija jedan deo otpora, zato što imaju obaveze, ali su im i plate veće i biće još veće svake godine, jer su obaveze veće. Idemo dalje.Vratiti vaspitanje tamo gde mu je mesto, odakle su ga oni što vas prozivaju proterali, ima 15-20 godina. Tamo vratiti. Da ne bih išao u širinu.Ključne ličnosti za organizaciju celokupnog posla - ministarstvo i vi. Vi ste tu organizaciju izvanredno napravili.Kada je u pitanju dualno obrazovanje, ili praksa u stručnim školama, onda je tu Privredna komora koja se izuzetno dobro uključila. Onaj ko želi da prati to, i hvala vam što ste to učinili. Mnogi su ovde kritikovali vas. Gde su sada kad smo uvodili Zakon o dualnom obrazovanju? Da ne ponavljam, gospodin Orlić, doktor, je to izuzetno dobro obrazložio u uvodnom delu. Gde su sad ti ljudi?Znate

ali naša je dužnost, koji pratimo i koji radimo u vaspitanju i obrazovanju, da kažemo šta jesmo a šta nismo. Idemo dalje.Zašto menjamo Zakon o osnovama sistema vaspitanja? Vi ste dobro naglasili, kao da nismo slušali. Ja se sa vama slažem. Prvo, zbog usklađivanja Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i to se u prvom redu odnosi na evidenciju u vaspitanju i obrazovanju, posebno odredbe koje određuju jedinstveni informacioni informacioni sistem prosvete, tzv. JISP, jedinstveni obrazovni broj. Vi ste rekli, ne samo sada, i na prošlim sednicama, kad ste ovde dogovorili, čudi me da određeni poslanici to nisu slušali.To se prati, od predškolskog vaspitanja, do visokog, drži se pod kontrolom. Idemo dalje.I ovi drugi zakoni, dorađuju se neki članovi, gde se u praksi dokazalo da su prevaziđeni, ali bit stvari ostala je ista. Ovo je vrlo važno da kažemo.Idemo na dualno obrazovanje. Stupio je na snagu tačno 2017. godine, a njegova primena 2019. i 2020. godine, jer su se morali doneti određeni podzakonski akti i određene pripreme o kojima je ministar i danas govorio, a mi nismo baš to dobro, čini mi se, neki, slušali, pogotovo kada je u pitanju Privredna komora i poslodavci.U ovoj školskoj godini uključeno je 72 stručne škole u dinamiku dualnog obrazovanja koji se realizuje u jednu ili više obrazovnih profila. Imamo ih 35.Dakle, u ovoj školskoj godini, prvi put, 2.600 učenika u prvi razred. Malo li je? Malo li je? Vidite da smo ušli u realizaciju i u reformu ovog dela, dualnog obrazovanja. Ukupno u svim razredima preko sedam hiljada učenika. Malo li je to, gospodo?Poštovani roditelji, vama se obraćam, ovo su tačni podaci i šaljimo našu decu u dualno obrazovanje. Realizuje se u 104 škole, u 37 obrazovnih profila, sada ima dva manje, da ne obrazlažemo zbog čega. Ali je važno da imamo 400 kompanija koje koje su akreditovane ili su u procesu akreditacije. To je odgovor onima koji sumnjaju u, hajde da kažemo, preduzeća i kompanije.Nema sumnje, do sada imamo, ministar to bolje zna od mene, 400 kompanija koje su akreditovane i 900 licenciranih instruktora. Malo li je, za početak?Dalje, ključnu ulogu u sprovođenju ima Ministarstvo i, moram da kažem, Privredna komora Srbije koja se pokazala izuzetno dobra, po mom mišljenju, a verujem, gospodine ministre, da i vi imate to mišljenje koliko vidim ja iz mog praćenja.E sad, dozvolite na kraju da kažem. Tačno je, gospodine ministre, da je ključni nastavnik broj jedan, bez obzira da li se radi o vaspitaču u predškolskoj ustanovi, u osnovnoj, srednjoj školi ili na univerzitetu. Tačno je da smo 2000. godine učinili pomor nastavnog kadra. Šta to znači? Oterali smo najbolji nastavni kadar, a dovukli ovo što danas imamo.Samo ću jednog da spomenem, pošto moram ostaviti vremena i drugima. Vas ovih dana i meseci proziva jedan profesor, videćete o kome se radi, na „N1“ televiziji, pretplaćen tamo i u časopisu, odnosno onim novinama „Vreme“, kako se još i nedeljnik zove. Zove se prof. dr Ognjen Radonjić sa poniženjem, tobože, da ste vi tobože učitelj, a to je najlepše zvanje koje postaji u vaspitno-obrazovnom sistemu. Videćete o kome se radi. Moram, gospodine ministre, reći, da bi građani videli o kome se dr Ognjen Radonjić svakodnevno iznosi laži o predsedniku Republike, vama i o narodnim poslanicima. Po oceni studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu,

ocene.Njegovi podaci o prolaznosti studenata na ispitu iz osnova ekonomije čuvaju se kao vojna tajna, navode studenti. Prolaznost mu je jako niska, ispod 15%, a minimum i po Bolonji je 33%. Čak mu ocenu nisu mogli doznati ni dekani, ni rektor. Jedino je pokušao Poverenik za informacije i nije uspeo. Studenti ga nazivaju – profesor tortura.Reći ću vam zašto sam ovo izneo.

koje glasi – geneza ekonomske misli, nikada nijedan studen nije položio ispit, jer on uvek izmisli nešto čega nema u pitanju, završen citat studenata. Za celu jednu grupu od 18 pitanja uopšte nema literaturu, a studentima kaže – snađite se.Luka Šakić, bivši student kaže ovako: „Kada kod profesora Radonjića postoji patološka potreba

da, za početak, iz pedagogije savlada tri lekcije. Prvo – lik nastavnika i glavne osobine nastavnika, odnos student – profesor i dokrimologija kao nauka o ocenjivanju. Za početak, toliko.Gospodine ministre, ovakvi pojedinci vas kritikuju, a ne većina akademske zajednice. Akademska zajednica izuzetno dobro sa vama sarađuje i sa Ministarstvom, a ovi pojedinci će uvek biti ovakvi kakvi jesu, kao što je profesor Radonjić.Na kraju, čudim se profesoru Zecu koga je nekada uzeo za asistenta. Taj profesor je mene prozvao, moju malenkost. Kaže da sam rekao na sednici Narodne skupštine da prof. dr Dubravku Stojanović treba i to je lagao. Ja sam ovde citirao šta je profesorka rekla, je li, da se trebamo odreći Kosova, a ja sam samo uputio na članove zakona od 305. do 321, pa da vidi. Normalno da bi u zatvoru završila zbog toga, to stoji u našem Krivičnom zakoniku i dodao sam za knjaza Miloša i ništa drugo. Pa, neka vidi. Nisam ja to rekao, nego ona. Umesto da njoj idu takve smicalice, organizacija na fakultetu zove se „politička organizacija“, odmah da kažem. „Jedan od pet miliona“, to jedan mali deo profesora stoji.Na karaju, još jedan put, gospodine ministre, imate punu podršku. Jedan deo profesora da ih dalje ne navodim, ovih od 88, samo da dvojicu navedem od njih. Potpuno ste u pravu, od toliko hiljada akademske zajednice, od ovih 88 i od onih 900 ima jedan mali broj profesora, to i nisu profesori, odmah da vam kažem, po svojim moralnim karakteristikama i naučnim. Samo ću jedan deo da prozovem.Profesorka je bila Latinka Perović. Znate li ko je Latinka Perović? Sedamdesete godine razbijala je Jugoslaviju i Srbiju je razbijala. To radi i danas. Nemam ja problema, gospodine ministre, da im kažem istinu.Dalje, Stjepan Mesić. Ja sam bio zastupnik u Saboru Hrvatske kada je rekao, citiram: „Gospodo zastupnici“, citiram njega, „Ja sam svoj zadatak izvršio u Predsedništvu SFRJ“, tačka.

pre izbora, na predizbornom skupu gde je bilo 10.000 Hrvata, jedan deo zaista ustaški nastrojen, rekao, citiram: „Kada Hrvatska postane država, svi Srbi staće pod jedan kišobran“, 10.000 Hrvata bilo kišobrana. To je taj čovek. Jel vam čudo šta podržava ovih dana?Moram još neke stvari da kažem, ove ekstreme. Milan Kučan. Pa tog na 14. Kongresu Saveza komunista Jugoslavije ja sam prozivao za mladinu i ono što su razbijali Jugoslaviju. Oni biografiju svoju… o tome se radi. Ovo moram radi građana koji dobro pamte da razjasnimo.Idemo dalje, Azem Vlasi. Šta da vam kažem? Od one sednice CK Srbije sve se zna. Razbijač Srbije i Jugoslavije.Šebo Rastoder, istoričar u Podgorici, jedan od najvećih srbomrzaca na prostoru bivše Jugoslavije, moj kolega istoričar.Idemo dalje, Nikola Samardžić, moj kolega, to je antisrbin, bre. Pelcovan od osećaja patriotizma. Evo sa kim ja imam komunikaciju. Nemam problem da mu to kažem. Otac mu je jedan od najvećih istoričara i najveći patriota bio.Idemo dalje, samo deo profesora i ovih političara. Sonja Biserko, pa ona je zagovarala, ljudi, bombardovanje Jugoslavije. Sećate se Sonje Biserko?Idemo Biserko?Idemo dalje - David Filip. O njemu ću sutra, jer on spada u kulturu, posebno sutra, ali samo da kažem da 28 godina razbija Srbiju i radi protiv Srba.Meni je zaista žao tog naroda što ima takvog predstavnika, divnog naroda kojem on pripada.Idemo dalje – Nataša Mićić. Pa, šta reći, građani? Neću ništa da govorim.Čedomir Jovanović. Pa, on nam je predsednika svojevremeno izručio na prevaru, a da ne kažem dalje.Nenad Čanak. Da li znate šta je taj radio? Ota fon Habzburga predložio je za predsednika Savezne Republike Jugoslavije. Memorandum je poslao

To je dno dna, izvinite, od novinarstva. Ona non-stop, da me krivo ne razumete, prof. dr Vojislava Šešelja proziva da je ratni zločinac, a svi znate da presuda nije takva. To nema ni „n“ od novinara.Ja ću sada završiti sa dva, tri citata. Pošto je bilo reči o patriotizmu, dozvolite da kažem, jer se ovih dana po TV ekranima stalno priča o Nikoli Tesli, ono što Nikola Tesla nije bio.Gospodo, nauka ne oprašta nikome, ni Srbima, ni Hrvatima, ni poslanicima, ni građanima. Nikola Tesla i je 1. i 2. juna 1892. godine, prilikom drugog dana posete Beogradu rekao studentima Velike škole, citiram: „Ja sam, „Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, jer se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete podižete slavu srpstva u svetu“.Nije o tome ovih dana po štampi bilo reči, ali ću oterati sve one dezinformacije sa ovim citatom. Sledeći put Nikola Tesla je ovako rekao:

velikom sinu naroda srbskog, namerno ovo srbskog, a domovine Hrvatske.Hvala vam lepo, uvaženi gospodine ministre, uvažene dame i gospodo narodni poslanici.Gospodine ministre, drago mi je što imate toliko iskustva u vaspitanju i obrazovanju i što čvrsto stojite na temeljima i što će se, siguran sam, u sledećoj strategiji vaspitanja i obrazovanja, koju pripremate, gospodine ministre, za pet godina dovesti vaspitanje i obrazovanje na ono mesto odakle su ga naši prethodnici isterali. Hvala lepo. Hvala, profesore Atlagiću.Za reč se javio ministar gospodin Mladen Šarčević.Izvolite, gospodine Šarčeviću. **Mladen Šarčević** Samo jedan komentar zarad javnosti i vas profesore.Tih ljudi koji baš ne vole što ovo radim ima podosta, i to su svi na onoj strani. Naravno, ali niti obraćam ja pažnju na njih, niti mi oni čine nešto značajno u životu, niti držim do njihovog mišljenja.Svako ko ovaj resor vodi ne može da zna sve, to sam mnogo puta rekao. I ja nisam znao dobro ni predškolsko, pravo da vam kažem, pa sam ga naučio. Naukom sam se bavio kad sam bio mlad, imam tri rada objavljena, asistirao na fakultetu, ali nisam odavno na visokom i taj deo.Moja specijalizacija je bila preduniverzitetsko srednje obrazovanje, gimnazijsko, i tu sam možda i najbolji. Ali, ovo sve što nisam znao, ja sam prve dve godine besomučno učio, i verujte mi da sada kad sednem sa ljudima iz svih tih krugova, bar sam ravnopravan u tom znanju. Ali, mislim da sam u mnogo čemu i ravnopravniji. Spremnost da čovek uči i da sluša druge jeste prilika da ja ne moram da znam sve to. Moj posao je poznajem dobro organizaciju, da znam šta su strateški pravci, da znam da napravim velike timove iz svih oblasti koje treba i da poznajem i finansije. Mislim da te tri komponente imam i mislim da je to dovoljno da ovo radim. Hvala. Hvala, ministre Šarčeviću.Reč ima Tatjana Macura.Nije prisutna.Za reč se javila prof. dr Aleksandra Tomić.Izvolite, gospođo Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, ja bih danas otvorila jednu debatu na osnovu ovih predloga zakona o kojima danas raspravljamo, a to je nešto što mislim da negde ne pričamo dovoljno u javnosti, a građanima Srbije moramo da kažemo jednu jednu istinu, odnosno budućnost koja nas čeka. To je tzv. četvrta industrijska revolucija.To su sve one promene koje će biti, koje do sada nikada svet nije imao, odnosno sve ono što je zasnovano na tzv. trećoj industrijskoj revoluciji, četvrta daje podlogu za to. I ovi zakoni koji su danas kao predlog izmena i dopuna u stvari pokazuju da je to jedan proces u kome se mi nalazimo i da sa samim uvođenjem Zakona o dualnom obrazovanju i samim zakonom kojim smo oformili nacionalnu Agenciju za okvir o kvalifikacijama, kojima imamo mogućnost sada da na neki način uskladimo sve one diplome koje se nalaze u razvijenim zemljama sa diplomama koje postoje ovde u Srbiji i daju mogućnost da mladi ljudi ovde rade i uče, i uče i rade, u stvari su jedan od mehanizama kojima idemo u susret toj četvrtoj industrijskoj revoluciji.Šta je u stvari četvrta industrijska revolucija? To je umrežavanje svih novih tehnologija i inovacija i prevođenje, u stvari, rasta i razvoja jedne privrede koja je zasnovana na stranim i domaćim realnim investicijama, prelaženje na jednu privredu koja se zasniva na rastu i razvoju, zasnovana na znanju. Odnosno, zašto je Republika Srbija krenula u ceo postupak uvođenja dualnog obrazovanja, ali ne samo u srednjim školama, već sada i na fakultetima? Upravo zbog toga da oni koji prihvataju inovacije, koji se brzo prilagođavaju promenama na tržištu rada, odnosno samog funkcionisanja kompanija koje koriste nove tehnologije je jedina sposobna da može da apsorbuje novozaposlene, mlade ljude koji jednostavno sada će imati prilike da se obrazuju po novim programima, samim tim da idemo u susret tome što ćemo na osnovu svih istraživanja za nekih 10 do 15 godina imati 75% novih zanimanja koje će se pojaviti na tržištu rada kao potreba jedne države.Zbog toga, u stvari, priznanje i Vladi Republike Srbije i gospodinu Aleksandru Vučiću je to da je samo pet godina uspeo da pokrene ceo ovaj postupak kroz sistem prosvete i nauke, da implementira nove zakone koji se odnose na dualno obrazovanje uporedo sa fiskalnom konsolidacijom i ekonomskim reformama, a to je jako teško. Znači, to je jako teško kad vi nemate novca u budžetu, kad sprovodite štednju, kad sprovodite ono što se zove transformacija jedne privrede, da paralelno sa tim uvodite sistem dualnog obrazovanja, jer se nove fabrike tek otvaraju i tek imate razgovor sa stranim i domaćim investitorima da ta nova zanimanja treba da zažive u tim fabrikama.Znači, paralelno smo imali transformaciju privrede, fiskalnu konsolidaciju i uvođenje dualnog obrazovanja u privredi Republike Srbije, čime smo u stvari mladima otvorili mogućnost da se školuju redovnim putem, na osnovu novih programa, i dualnim sistemom, odnosno uz rad, modelom 80-20, da li ćete da se školujete i da radite i po kom principu i na osnovu kojih modela.Mi sada govorimo o 7.000 novih školovanih kadrova, odnosno dece koja su završila ove srednje škole, u 104 škole, sa 37 profila koje su završili.Sada

Republike Srbije, kojoj je premijer bio gospodin Vučić od 2014. godine, daje rezultate i nešto što zaista ima prosperitet u budućnosti.Znači, govorimo o tome da u budućnosti deca, verujte mi, danas koriste nove tehnologije, čitaju o tome, šta je veštačka inteligencija, šta su vozila bez vozača, šta su hibridna vozila, šta je nov sistem funkcionisanja 3D štampanja, šta je umrežavanje kada su u pitanju nove tehnologije i inovacije i ono što se govori o tzv. korišćenju IT tehnologija u „klaudu“, znači, određene baze podataka koje koriste sve svetske kompanije koje se bave IT tehnologijama. Znači, nešto što deca danas prepoznaju, a što možda stariji negde ne mogu da prepoznaju kao mogućnost budućnosti u svojim zanimanjima.Šta mi danas imamo? Imamo na jednoj strani zaista mehanizme uz pomoć kojih mladi ljudi danas mogu da ili idu na način funkcionisanja koji su do sada imali, se redovno školuju. Svi novi programi koje otvaraju fakulteti idu u susret korišćenju novih tehnologija. Znači, videli ste da sve srednje škole su posebno otvarale za najbolje učenike da se takmiče, da upisuju smerove za IT sektor.S druge strane, imate mogućnost da kroz dualno obrazovanje paralelno imate školovanje i rad uz to školovanje, imate čak i određene benefite koje mladi ljudi mogu da zarađuju dok se školuju, znači, zarađuju te neke minimalne plate i samim tim imaju obezbeđenje obezbeđenje za nova radna mesta koja će sa završenom srednjom školom imati u kompanijama koje danas, kao što smo imali prilike da vidimo, imaju abnormalno velike plate u odnosu na one koje su imali nekada kada su radili u kompanijama koje su koristile stare tehnologije.Podsetiću vas da do 2014. godine mi smo imali 338 preduzeća koja su bila u stečaju i koja su radnici primali 10.000 dinara, takozvane u restrukturiranju, koji su bili na državnoj kasi. Mi smo do tada imali velike probleme da svi građani Srbije su plaćali zaposlene koji su radili u stečaju i imali mesečne plate od 10.000 dinara. Takvih je bilo 100.000 radnika. To je koštalo budžet Srbije, sve građane Srbije, 750 miliona evra.Za četiri godine, to je tri milijarde evra, koje ste mogli jednostavno da uložite u rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, u otvaranje novih fabrika i naravno, to je bio jako težak proces kojim je trebalo zaista osposobiti rad i funkcionisanje privrede sa određenim rastom i razvojem, a automatski učiti decu i osposobiti profesore koji će moći da predaju ovakve programe.Srbija je otvorila mogućnost mladim ljudima da se vrate u Srbiju na potpuno jedan transparentan i afirmativan način i upravo izmene i dopune ovog zakona o kojima govorimo, da Nacionalni okvir za kvalifikacije Republike Srbije treba da izvrši promene, a to je da omogući da vršimo nostrifikaciju diploma u rekordnom roku koji iznosi 60 dana, da neće više biti potrebe da određeni recenzenti se bave tim problemom. Mi danas imamo 98 diploma iz inostranstva, sa prestižnih univerziteta koji su na Šangajskoj listi do 500 mesta, koji čekaju na nostrifikaciju diploma u Srbiji.Znači, mi imamo ljude koji žele da se vrate u Srbiju, koji su završili Oksford, Kambridž, Stenford univerzitete, čija diploma jednostavno nije priznata u Srbiji zato što određeni recenzenti nisu odradili svoj posao. Upravo ovim izmenama i dopunama ovog zakona mi ćemo omogućiti da 98 mladih ljudi, koji su završili najprestižnije fakultete u svetu, jednostrano nostrifikuju te diplome u Srbiji i započnu svoj život ovde, sa nostrifikovanim diplomama u kompanijama koje za sada imamo potpuno otvorene za strane investitore, koji se bave najsavremenijim tehnologijama, ali će imati i mogućnost da otvore start ap firme, u kojima je Ministarstvo finansija dalo predlog, a mi usvojili, da naredne tri godine ukoliko se bave IT sektorom neće morati da plaćaju poreze i doprinose u punom svom iznosu, već će imati subvenciju države.Verujte mi, rezultati, inače na konferenciji koja je održana, koju je premijerka Ana Brnabić u petak imala koja se zvala „Startuj legalno“, govori o tome NALED, da imamo dva puta više otvorenih, novootvorenih firmi do 2020. godine, od 2014. godine, nego zatvorenih. To nije bio slučaj ni 2014. godine, ni 2015. godine, upravo je bilo suprotno. Imali smo dva puta više zatvorenih firmi nego otvorenih.Prema tome, rezultati ovog celog procesa uvođenja i dualnog obrazovanja i formiranja agencije koja zaista treba da vrši nacionalni okvir kvalifikacija, odnosno deo koji se odnosi na usklađivanje sa evropskim standardima, koje se odnosi na nostrifikaciju diploma, pokazuje da daje jako dobre rezultate. Ti rezultati će biti sve bolji i bolji.Zbog toga, rad ministarstva zaista treba pohvaliti u tom smeru, što to, kao jedan proces, uvek izaziva velike otpore. Vi kada god imate neke promene u društvu, da li je u pitanju obrazovanje, privreda, bilo koja oblast u društvu, uvek imate otpor, uvek imate one koji koče te procese, jer se plaše neizvesnosti, plaše se za neka svoja mesta radna, jednostavno ne žele da menjaju svoj način funkcionisanja i rada u koji su se na određeni način jako dobro uskladili i mi imamo profesore koji danas pozivaju studente na određena verbalna nasilja, imate profesore profesore univerziteta koji na društvenim mrežama su sposobni da prete i smrću i imate ljude koji su sposobni da kažu da treba nasilnim putem juriti određene ljude na ulicama. Jednostavno oni su protiv bilo kakvih promena u društvu.Oni ne mogu da govore o rastu i razvoju i napretku društva zato što jednostavno ne shvataju da su ovo nezaustavljivi procesi. Četvrta industrijska revolucija je nezaustavljiv proces u svetu, pa tako i kod nas. Samo oni koji ovladaju novim znanjima i koji znaju da se prilagode novim tendencijama, imaju šansu da opstanu i da jednostavno vode svoju državu u prosperitet. Oni koji ne žele da se prilagode inovacijama i da stiču nova znanja, jednostavno će ostati na rubu svoje istorije i svog neznanja, i uvek će se ponašati na ovaj način kao što se sada ponašaju ti koji se na društvenim mrežama prikazuju, kao prvi nasilnici, a ne kao profesori koji treba da uče decu nečem dobrom.Prema tome, zahvalnost gospodinu Vučiću i mislim da treba da kažu svi oni i koji možda ne podržavaju njegovu politiku, upravo zbog toga što je prepoznao ove procese koji nas čekaju u budućnosti, uveo ovakav sistem funkcionisanja, učenja i rada, rada i učenja i da je to jedina mogućnost u kojoj možemo da napredujemo.Verujte mi da negde kao državi, nama daju razvijene zemlje EU kao jedan od načina koji nam priznaju, da smo uspeli kao država, da zaista mnogo toga odradimo, preokrenemo javno mnjenje da prihvati ovakav način razmišljanja. Za nas je to od velikog značaja, a za naše mlade još više. I rezultati da se oni sada vraćaju, da će konkurencija u visoko razvijenim zapadnim zemljama kao što je Nemačka biti sve veća, da će cena rada kod njih padati to je sigurno, a da će cena rada kod nas u Srbiji rasti upravo zbog ovakvog načina funkcionisanja, povećanja rasta i razvoja i priliva stranih direktnih investicija, ali i prelaska na investicije zasnovane na znanju je jedino sigurno i to je ono što će pokazati i nacionalni investicioni plan do 2025. godine i svi oni političari koji jednostavno ne žele da priznaju sve ono, pokazuju da nisu dorasli zadatku da u budućnosti izađu na izbore i nisu dorasli zadatku da budu neki faktor u ovoj državi, jer građane Srbije mogu samo da vrate u nešto što je bilo pre 10, 20 godina i da ih vrate u jedno opšte siromaštvo.Srpska napredna stranka želi budućnost Srbije, želi budućnost gde će mladi imati šansu da rade, da stvaraju svoju budućnost ovde, a ne negde van Srbije i

Ako mogu skromno da dopunim ovo što je Aleksandra govorila. Mislim da možemo da podvučemo donekle crtu. Za jedan mali period smo doneli, odnosno osnovali četiri nezavisna tela. Nezavisno telo za akreditaciju odlično radi svoj posao. Znači, ne može više tako lako da prođe ništa što nema osnova. Svi drugi koji prate rad toga, to nam je diglo cenu, jer smo došli u jednom trenutku da nam diplome dođu u reviziju. Da to nismo uradili, pitali bi se gde priča ide dalje.

veće.Takođe, ta ista situacija se dešava sa Fondom za nauku, koji smo opet kroz Zakon o Fondu za nauku usvojili. Već je prvi poziv bio za mlade istraživače PROMIS i već je sa šest miliona evra automatski podignut nivo na devet miliona evra. Bilo je toliko dobrih projekata, da nije moglo da se izabere. Sledeći poziv ovih dana je za veštačku inteligenciju. Već smo objavili. Minimum može da bude 24, jer je 200.000 grant, tako da može da bude više od toga i to je jedna grana koju razvijamo vrlo intenzivno. Već sam najavljivao odličnu saradnju sa kineskim parternima.Kada parternima.Kada govorimo i o telu koje se zove NOK, Nacionalna agencija za kvalifikacije, pokazalo se veoma korisnim telom, od priznavanja diploma, od celoživotnog učenja, od sektorskih veća, od ovog svega što sada uređujemo, radimo. Mi smo sada u malom Šengenu ubrzali da priznamo jedni drugima diplome. Jako je bitno za razvoj privrede na tom lokalu. Evropski okvir je samo jedna kapa,

Jedno odlično obrazovanje, prvi su što se tiče bar Piza, ako niko ne veruje. Sjajni univerziteti i nije samo evropska kapa, svet postaje u tom smislu jedno globalno selo i ko brže bude pratio, reagovao i donosio originalnija rešenja, brže će napredovati ekonomski. Omogućiće svojim mladim ljudima brži napredak. Mislim da Srbija tu jako vidljivo to radi.Tehnološki park smo potpisali pred novu godinu drugu fazu, tamo nema stolice jedne već mesecima. Znači, 700 inženjera, 400 kompanija. Čačak počinje kao četvrti Tehno park, Novi Sad kreće u opremu, a Niš skoro završava ove godine. Znači, to je jedan veliki posao i nije dovoljno. Jako je dobro što nije dovoljno i što to traži još ulaganja i što je to odlična prilika za mlade ljude.Sa kineskim partnerima ćemo vrlo brzo u roku od mesec-dva imati opremljen prvi centar za promocije nauke, odnosno trening centar za te oblike, upravo za obrazovanje savremeno. Pa i to ne valja, znate. Imate kritizera koji sada manišu što programiraju deca i robote i dronove i što informatiku spuštamo na niže nivoe i što su pametni. Vidite, šestaci kada uzmu za tri dana naprave čudo od toga. Onda verovatno ostaje da požele deci da ih vratimo na onu zelenu tablu, na sunđere i kredu. Ako je to sve ono što mogu da im požele, svaka im čast koliko ih vole, znate.Prvi put Srbija hvata ozbiljan korak sa razvijenim delom Evrope i sveta. Ovo o čemu govorimo možda ima u nekoliko zemalja Skandinavije i zapadne Evrope. Uopšte, region smo u tom smislu odavno prešišali i to je nešto što se dobro dešava. Tako da, zaista o čemu ste vi pričali, o četiri nula revolucije, o novim master programima koje radimo zajednički, fakulteti, FON i ETF, gradnji novih fakulteta u toj zoni, jeste nešto što će se jako brzo videti, a već se vidi.Ono vidi.Ono što je jako važno, mi smo još pre tri godine uveli predmet - preduzetništvo još u peti razred, i to daje rezultate. Đačke zadruge, već čitavi gradovi i regije imaju i rekao sam Požarevac koji prednjači sada je mentor drugim sredinama, radi Sremsku Mitrovicu, a u martu će biti jedna velika manifestacija slična onoj koja je bila u decembru za dualno obrazovanje vezano za učeničko zadrugarstvo gde će doći gosti iz Britanije,

daje i pridaje obrazovanju i mi smo u našoj partiji to definisali jednim strateškim dokumentom koji se zove „Država obrazovanja“. Mi insistiramo da Republika Srbija bude država obrazovanja, država modernih znanosti i zbog toga smo vaše Ministarstvo podržali praktično u svakom zakonu, jer mislimo da zaista dobro radite jako značajne zakone.Ja sam ovde pričao nekoliko puta o dualnom obrazovanju. To je nešto što nadam se će biti ugaoni kamen reforme koje vaše Ministarstvo sprovodi, ali i drugim zakonima. Međutim, jako je bitno da malo poradimo i na tome da nam škola bude motivišuća i da nam deca dobijaju znanja i da kažemo nekakvo oruđe koje će moći da primene u svakodnevnom životu i u svakodnevnom radu.Zaista, već nekoliko godina za radom PISA testovi pokazuju da naši učenici akumuliraju znanje. Očigledno dovoljno ga ne razumeju i teško primenjuju. To je nešto na čemu mi sada insistiramo, jer mi socijaldemokrate Rasima Ljajića, insistiramo na tome da obrazovanje bude besplatno, da bude dostupno svima i sa druge strane da bude moderno, da prati savremeno vreme i da sami profesori, učitelji, nastavnici budu vrlo, da kažem, inovativni, da budu motivisani, da budu zanimljivi i da daju, da praktično umeju ono što je glavni zadatak u procesu učenja i čini mi se najteža karika da odvoje bitno od nebitnog. To mi koji dolazimo iz prirodnih nauka najbolje znamo. Poznavanje krucijalnih najbitnijih stvari koje svakodnevno primenjujemo je osnova i na tome moramo insistirati.Što se tiče toga, vi ste već dosta toga uradili i vidim danas ste najavili da ćete puno uraditi na tom polju da nastava bude zanimljivija, da razumeju deca ono što uče i da na kraju mogu da steknu jednu kulturu upotrebe onog što su naučili. Divnu sam danas jednu rečenicu pročitao od Sokrata, doduše, na engleskom, koji kaže – education is the kindling of the flame, not the filling a vessel.

To je nešto što je znao jedan Sokrat u svoje vreme i nešto što je i danas izuzetno aktuelno i što mi želimo da vam podvučemo kao socijaldemokrate koje zaista se brinu o obrazovnom sistemu.Sa druge strane, danas potvrđujemo jedan izuzetno značajan ugovor, ali da ne zaboravim, ono što je krucijalno, jeste što je uradila ova Vlada, to je što je zaustavila i ukinula zabranu o stalnom zapošljavanju u obrazovanju, čime smo podigli mogućnost da se mladi ljudi zapošljavaju, da jedni drugima konkurišu i da praktično sama konkurencija porodi dobre predavače i ljude koji zaista znaju i imaju u sebi tu nit za kvalitetne profesore.Kažem, danas potvrđujemo i Marakeški ugovor koji je izuzetno značajan i koji traži da države ugovornice moraju predvideti da sa svojim zakonima, da lica koja su slepa ili slabovida ili koja imaju hendikepe toga tipa, mogu da pretvaraju autorska prava, odnosno da dobiju na licu mesta ovim zakonom autorska prava kojima će moći da prevode Brajevom azbukom udžbenike i druge knjige koje žele.Mislim da je to izuzetno značajno. Socijaldemokratska partija i mi veliku pažnju predajemo slabovidim osobama i slepim osobama i osobama sa bilo kojim hendikepom, i insistiramo da se nađe model i da im se pruži svaka podrška u procesu obrazovanja. Stoga ćemo u danu za glasanje, podržati vaše predložene zakone.

biti svesni da je obrazovanje svetinja nad svim svetinjama, jer putem obrazovanja formira se svest naših mladih generacija, a na taj način čitavog naroda i čitave nacije.Nažalost, mi danas imamo situaciju da nikada ranije mlade, naše mlade generacije, nisu dobijale slabije, odnosno nekvalitetnije obrazovanje, kao što je to sada slučaj.

stvari koje se danas dešavaju u srpskom obrazovanju proklamovane su još u nacističko vreme, gde su čelnici Rajha govorili da robovima Rajha robovima Rajha ne treba nikako dati ozbiljno obrazovanje, za njih je sasvim dovoljno da znaju slova da bi mogli čitati, da bi mogli zapamtiti neke određene naredbe i ništa više.Do čega smo mi došli danas? Mi smo došli u situaciju da od gotovog pravimo veresiju, od nekada sasvim solidnog obrazovanja pravimo nešto za šta ne znamo i nismo sigurni čemu služi i do čega će nas dovesti.

ćemo biti prva generacija u istoriji civilizacije koja će imati manje znanja na svom kraju, nego na svom početku. Ovo je nažalost činjenica, voleo bih da nije tako, da se prevarim, ali sve ukazuje na to.Ozbiljne zemlje, najozbiljnije zemlje koje drže do nauke već sada shvataju i glavni akcenat stavljaju na to i vide da glavni razvoj i glavni akcenat nauke nije više na materijalnoj i fizičkoj sferi, nego na metafizičkoj i to je nešto što možda daje nadu, pa ćemo možda neko, mi, ili neko drugi, krenuti tim stopama.Ako se vratimo nekih 20-ak godina unazad, videćemo da je naše obrazovanje sada u goroj poziciji, neću da kažem materijalnoj, materijalno moram da priznam je u boljoj poziciji, ali generalno sa aspekta obrazovanja, nauke i stečenih znanja u goroj poziciji nego što je to bilo pre 20-ak godina, pa čak u goroj poziciji nego što je to bilo možda i pre 50-ak godina. Samo ne želim da kažem da je kriv ministar Šarčević, mada i on snosi deo krivice, ovo je jedan trend koji je krenuo od 2000. godine naovamo i nezaustavljivim koracima dovodi do nečega o čemu sam ovde na početku govorio.Šta se danas uči u našim školama? U našim školama se uče neke najosnovnije stvari, deca se uče kako napisati si-vi, kako uraditi video prezentaciju i tako neke slične stvari, a one fundamentalne nauke, kao što je fizika, hemija, iz kojih je proistekao čitav ljudski progres i civilizacijski progres, to nije važno, to su stvari iz starih vremena, to je prevaziđeno. Učenici se danas uče da ne treba ništa znati, ništa znati, u smislu da ništa ne treba držati u glavi, sve se može naći na „Guglu“, a ostalo dovoljno je samo da se klikne, da imate konekciju sa internetom i vaša znanja su tu u vašem džepu ili tu pored naše mlade generacije ne poseduju ta neka znanja i ako im se ne usade ta temeljna znanja, onda to dovodi do jednog drugog problema. Prazna glava je veoma pogodna da se u nju strpa šta god poželite i zbog toga postoji ogromna mogućnost i zbog toga ovaj postoje velike manipulacije našim mladim ljudima. To je generalno, to nije naš problem, nažalost, to je problem savremene civilizacije, do čega će to dovesti videćemo.Glavni resurs današnjeg potrošačkog društva su nepismeni, jer njima se samo sugeriše, ne moraju oni mnogo znati, ali važno je da troše, potrošačkom društvu je važno da se proizvodi nova roba i sve tako ide unedogled, a šta će biti na kraju, kao što sam rekao, videćemo.Zato danas imamo veliki broj obrazovanih neznalica, i pored činjenice da postoje formalne diplome i formalno znanje. Znate, pričano je ovde, neću da kažem, bilo je mnogo reči o kupovini diploma itd, mogu se kupiti diplome. Bilo je to i u ono vreme i u ona srećnija vremena komunistička, ljudi su nekim prečicama dolazili do diploma, diplome se mogu kupiti, ali znanje se ne može kupiti.Kolega Mirčić me ispravlja, srećnija vremena po obrazovanje, neću da kažem, ja sam antikomunista, odmah da se ispravim, po ubeđenju, ali ona srećnija vremena za naše obrazovanje. naše obrazovanje. Našoj omladini ne daju se pravi orijentiri, oni vrednosni orijentiri koji će od njih stvoriti prave ljude i koji će od njih stvoriti nešto da ne mogu ljudi sa njima vršiti manipulacije. Zbog toga imamo činjenice da su neki bili i odlični učenici i odlični studenti, ali to im nije donelo sreću, nije im donelo čak ni materijalnu korist. To je baš zbog toga što se na ovaj način vršila manipulacija sa njima, nisu im dati oni temelji, duhovni, porodični, društveni orijentiri na osnovu kojih bi mogli da da se ponašaju u skladu sa situacijom.Međutim, eto, situaciju imamo kakvu imamo, ali ću da kažem još jednu stvar o udžbenicima, o tome je govorio moj kolega Aleksandar Šešelj. Ja dve godine uporno podnosim na svakom redovnom zasedanju ove Skupštine, kada to Poslovnik dozvoljava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima. Današnji udžbenici

posebna pažnja obratiti pre svega kada su u pitanju udžbenici koji tretiraju nacionalnu kulturu i nacionalnu istoriju.Danas udžbenike piše gotovo svako, izdaje svako i svako vrši njihov odabir. Ne čudi što ima mnogo, navodile su kolege primere gde ima katastrofalnih udžbenika, evo jedan najnoviji primer, ima mnogo tu bisera, o tome bih mogao da govorim sat vremena najmanje, samo o tim primerima koji vređaju i dostojanstvo i moral. Imamo najnoviji primer u jednom udžbeniku i za četvrti razred iz poznavanja prirode i društva gde se država Hrvatska prostire i na teritoriji i današnje Crne Gore i Albanije, znači, govori se o staroj srpskoj državi Raškoj, gde praktično država Hrvatska zauzima deo Šumadije, pa i Beograda i ostalog. Znači, prostire se do Drine i preko Drine. Jednostavno, to je zbog toga što izdavanje udžbenika vrše hrvatske firme, hrvatske firme, vlasnici firmi koji kontrolišu izdavanje udžbenika su u Hrvatskoj. Ne želim da optužim njih, oni rade svoj posao, to je njihov posao, ali kriv je onaj ko je dozvolio u ime države Srbije da se nešto takvo dešava.Imamo situaciju da se izbacuju poznati književnici iz lektire, u Crnoj Gori se to već odavno radi, oni su odavno izbacili i Ćopića i Kočića itd. Kako je krenulo, pitanje je samo dana kada će izbaciti Njegoša i kada to urade, onda će biti posao sa njihovog aspekta završen.Dakle, gospodine ministre, morate povesti računa o ovim stvarima. Nije samo u pitanju, kažem, ta materijalna komponenta, ali obrazovanje ima pre svega i tu duhovnu komponentu i taj duhovni značaj. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Saviću.Reč ima ministar gospodin Mladen Šarčević.Izvolite, ministre. Kolega Nikola, bili ste u sali kada sam dao odgovor poslaniku Aleksandru. Evo, ponoviću, mi smo mogli da uradimo ono šta je dozvoljeno, a to je da smo formirali posebnu jedinicu za nacionalne programe i planove. Ta jedinica se nalazi u Zavodu za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje, a sačinjena je od istoričara, geografa, profesora jezika, književnosti i kulture i oni su sačinili nove nastavne planove i programe koji se odnose na nacionalni blok ovih naših interesa.Održao sam konferenciju za štampu prošle nedelje 16. januara u zgradi Ministarstva gde su bili novinara, da ljudi vide da mi tu jedinicu imamo, ali osnovno je bilo pitanje da je ovo zatečeno stanje starih programa, međutim, i tada je neko birao. Zašto je direktor škole dozvolio da se bira takva knjiga? Ima tu sto filtera, nisu oni tu poslednji koji nemaju pojma šta rade. Ta korupcija, šta se tu dešava je tek pitanje kako to treba da rešimo. kako odjednom promenite celog izdavača, a nemate analizu zašto ste promenili? Je li bolji rezultat učenja iz ovog ili iz onog?Znači, druge su tu stvari u pitanju. Vi možete bilo koju firmu prodati bilo kome ljudi, biznismeni, kupuju razne firme gdegod, ali smo sa ovom jedinicom napravili iskorak jer i za decu u svim delovima sveta gde žive, osim u pomenutoj državi koju ste vi sami rekli u ovom trenutku, ista takva jedinica postoji paralelno u Republici Srpskoj, u Banjaluci, i tu sarađujemo, takođe za dijasporu i za sve zemlje gde možemo da dobacimo i gde naša srpska deca mogu da dobiju ovaj paket učenja.Izdavačima u Srbiji će biti ponuđeno da u originalu izdaju sve ono što mi budemo smatrali da je nacionalno potrebno da se izda ili u protivnom postoji alat u Zakonu o udžbenicima koji kaže – ministar donosi zadnju odluku da li stavlja udžbenik na katalog udžbenika. Ako ga nema na katalogu, ne sme da bude u distribuciji. Nigde ne piše iz kog razloga ja to ne mogu da uradim. Tako da, dok se eventualno kasnije nešto bude još i smislilo i menjalo, u punom kapacitetu nacionalne nastavne jedinice iz ovih predmeta moraju biti zastupljene ko god da je izdavač. O tome smo govorili, ja sam to prezentovao javnosti prošle nedelje, 16.

Znači, kako vaspitači prikazuju , prošlo je vreme da kukamo – plata je stalno mala, pa ja nisam motivisan. Pet puta je povećana samo za mog mandata od tri i po godine, i biće povećavana. Znači, ta motivacija sledi. Idu platni razredi, dodatna motivacija. Međutim, mi smo uradili dosta, ne samo u strategiji, već smo prošle godine, znate i sami, podigli nove profile gimnazija za nadarene upravo za prirodne nauke. Sada ćemo ove godine dati još mnogo više odeljenja i interesovanje dece postoji i za medicinske struke i za inženjerske itd, a ne mogu da nastanu ako nemamo dobre nastavne nastavne planove i programe iz prirodnih nauka.Druga stvar, što niko nije otvarao ovde i nije nepoznato, sačekalo je mene, a to je inicijalno obrazovanje nastavnika. Znate li koliko se upiše na nastavni smer matematike na Beogradskom i Novosadskom univerzitetu? Po jedan kandidat. Na fiziku nijedan. Imao sam sastanke sa rektorima i menjaćemo to. Jel neće matematičke? Jel ga ne prepoznaju? Videćemo da učiteljski postane pedagoški i da ima master program koji će to moći da ovlada, da završi potrebe osnovne škole.Moramo škole.Moramo kratkoročno da rešimo ponešto. Šta god mi pričali, ako nema ko da prenese čak ni to, nego alternativni kadrovi to prenose onda je još problem veći.Znate i sami, dugo radite u obrazovanju da kada se nešto pokida ne možete tako dekretom da ga vratite. Znači, nisu spremni ni roditelji u tom trenutku. To se dozirano vraća. Mi to radimo. Pripremamo ih, evo tri godine se sprema i još dve za maturu. Na maturi nema popusta. I kaže – biće loše, ali biće svima. Ulepšavanje stvarnosti je dugo trajalo. Imate kod učitelja svi petice i po neko neku četvorku i svi su odlični i par vrlodobrih. Gde su dobri i dovoljni? Gde su posle od petog razreda ti isti dobri i dovoljni?Distribucija ocena je takva da čim skupite četiri, pet petica iz veština, još iz vladanja vama ambicije skoče. Oborite kriterijume za matematiku, fiziku, hemiju i biologiju i automatski ste vrlodobri da ništa ne znate. E to smo mi sebi stvorili. To je onaj ambijent u kome mi živimo i varamo sebe. Tu nema znanja. Otuda ne može da naraste veća potreba za gimnazijama. Zato je stala na 22%. Otuda na univerzitetu kada pitate kakve dolaze budući studenti, pa ajde mali tekst, dajte im upotrebu velikog slova, bilo čega od elementarne pismenosti. Videćete katastrofu. Nije bolje ni društvena nauka, buba se. E, vraćamo to na jedan poseban način, ne samo kroz planove i programe, obuke nastavnika i maturu, nego radimo ove centre o kojima sam govorio.Recimo na Goču, matematički PMF Kragujevac ćemo raditi centar za popularizaciju matematike, kao što je nekada bilo 80-tih godina ja sam bio mlad profesor. Tako nešto smo radili u Beogradu. Petnica je tako počela. Bili su ti veliki centri i što kaže poslanik iza vas, ne lementiram na državi koja je bila u komunizmu, ali su komunisti vešto iskoristili patrijarhalno vaspitanje i ono što je bilo u njihovom nasleđu, pa je to trajalo dok je trajalo.U međuvremenu, kada pričate sa razvijenim evropskim svetom. Niko nije imao događaje koje smo mi imali u seriji loših događaja. E, sada je vreme da se stane iza toga i da kaže to ne vodi nikuda. Ne ide nikuda i da mora da se cela priča pooštri, da se dozira i da se dođe do ozbiljnih nezavisnih ocena, a upravo je to projekat mature. Evo kada smo već kod ovih udžbenika i pre svega udžbenika istorije. Mada ovo o čemu ste vi govorili mogu da se složim sa dobrim delom toga što ste izlagali, ali evo konkretno jedana primedba vama gospodine ministre.Pre nekih mesec, dva dana otprilike, možda tri najviše Savet Evrope je usvojio neku preporuku ili ne znam već deklaraciju kako se to zove, vezano za udžbenike istorije, da se piše zajednički udžbenik istorije za evropske narode. U tom smislu održana je i neka konferencija u Parizu na kojoj ste vi učestvovali. Negde sam pročitao vašu izjavu gde ste vi saglasni sa time, gde ste rekli da ćemo mi imati i koristi od toga jer će tu učestvovati u pisanju tog udžbenika i neki stručnjaci istorijski iz naše zemlje.Ja se tu ne slažem sa vama. Mislim da će to biti potpuno kontraproduktivno kada je u pitanju država Srbija. Ne očekujete valjda od zemalja EU, od onih koji su nas bombardovali da će oni realno u tom udžbeniku prikazati agresiju na državu Srbiju i još mnogo toga. Mi imamo, na žalost, jedan smo od retkih naroda koji ima negativna iskustva sa tim, ajde nazovi našim prijateljima sa zapada, tako da se tu mora biti potpuno oprezan.Neka oni pišu svoju istoriju za sebe. Mi imamo svoju istoriju koju smo i dok je bila nepismenost ogromna prenosili sa kolena na koleno, kroz narodne pesme, guslama i ostalo, tako da tu morate biti vrlo, vrlo oprezni. replika, dodatak.Niste me vi ili novinari dobro interpretirali.Radi se o sledećem. Prvo da kažem moje mišljenje je bolje biti tu i pratiti da nam ne stave nekakve oglave ili bilo šta drugo, nego znači, ne biti, pa da napišu i bez sam da smo se odmah sreli sa Rusima, Belorusila, Azerbejdžan s nama, pa čak i Turska, jer imamo interes da to pratimo. Sastanak je bio i mi smo se tako izjasnili da pratimo. Rekao sam već primere kako sam ja njima spočitao kako oni gledaju savremenu istoriju već na događajima, prvo, drugog rata u 19 godini samo. Izričito smo svi rekli i to je bio nas stav tamo – učestvovaćemo ako se koristi naučni metod, metod, ako ga ne bude politika pisala. Ako se koristi naučni metod, evo vam primer, samo recimo Srebrenice. Čim je otvoren britanski arhiv, pada u vodu cela priča o zločinačkom udruženju, poduhvatu i ostalom. Ako niste tamo neće niko pomenuti ni Skelane, ni bilo šta drugo sa ove strane. Znači, naš je stav da učestvujemo ako se koristi naučni metod u tome.U svakom naučnom metodu mi nema čega da se bojimo. Mi da se bojimo ako nam nametnu politički metod. Otprilike to je nedostajalo ili novinar nije preneo, ali to je bila potpuna interpretacija da ćemo učestvovati. Ja sam prvo hteo da odem i onda smo se dogovorili na nivou države da se ode, da se vidi o čemu se radi. Ništa još nije potpisano, niti će, niti mi imamo sredstva u budžetu za takvu priču i za sada se samo o tome razgovaralo. Opet da vam kažem sa ozbiljnim zemljama koje su nama prijatelji neće se ići u to ako se ne bude koristio naučni metod.

kako poslanici dela opozicije okupljenih oko Dragana Đilasa u tom njegovom savezu ne dolaze na svoj posao, za koji i dalje uredno primaju platu i na taj način su pokazali kakav je njihov odnos prema ovoj temi, prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima koji su ih birali. Gospođo predsedavajuća, ova današnja sednica, na kojoj raspravljamo o predlozima zakona iz oblasti obrazovanja, protiče u atmosferi u kojoj imamo otvorene pretnje predsedniku Republike, imamo pozive na ubistvo. Atmosferu širenja mržnje i nasilja, a koji dolaze od onih koji su sami sebe nekada proglasili za elitu ovog društva.Tu mislim na sada već opšte poznati tvit Vesne Pešić u kome se kaže – hajde bre, da vas vidim šta ćete kada se proglasi doživotnim predsednikom dok tviteraši bezbrižno tviterišu o tome ne mislite. Eno ga Putin, baš to radi, ako Brnabićka da ostavku, da znate sprema se doživotni Vučić. Da se razumemo, ceo tvit je potpuno besmislen kao i većina njenih tvitova do sada, ali ovo je važno, kaže – e, nema tu bojkota samo cev u glavu.Dakle, ovo je otvoreni poziv na ubistvo koji dolazi od Vesne Pešić i taman kada pomislite da nema dalje, da nema gore od ovoga, već sutra dan smo imali još monstruozniji tvit i novi poziv na ubistvo predsednika Republike, ovog puta od bivšeg visokog funkcionera opštine Vračar iz perioda kada je DS pustošila ovu beogradsku opštinu i koja je bila poznata po mnogobrojnim korupcionaškim aferama.Dakle, u pitanju je Slavko Tatić, evo šta kaže taj Tatić koji je inače i otac predsednika opštinskog odbora DS na Vračaru, dakle, aktuelnog predsednika opštinskog odbora, koji je isto inače godinama bio funkcioner u ovoj beogradskoj opštini i učestvovao u uništavanju gradske opštine Vračar. Evo, šta kaže taj Slavko Tatić, kaže – samo mrtvi Vučići su dobri Vučići.Sad ja ne znam, predsedavajuća i ministre, da li je ovde u pitanju kolektivna histerija u tom Savezu za Srbiju ili je u pitanju takmičenje u bizarnosti kod njih. Takmičenje ko će monstruozniji tvit da napiše, ko više mrzi Vučića od njih i ko je spremniji da na najgori mogući način uvredi i Aleksandra Vučića i članove njegove porodice. Jedino dobro u celoj ovoj priči što građani Srbije imaju priliku da vide da nije u pitanju nikakva elita, da ovo nije nikakva elita našeg društva, već su u pitanju ljudi koji su spremni na najprimitivniji najprimitivniji mogući način, najbedniji način, najmonstruozniji način da pozovu na ubistvo predsednika Republike samo zato što su nemoćni da ga politički pobede. Naravno da ne mogu da ga pobede, jer nemaju ni politiku ni program ni ideju.Još smešniji, a i licemerniji od njih su pokušaji nekih da odbrane ono što je neodbranjivo, da odbrane i relativizuju ovakve bedne pozive na ubistvo predsednika Republike. Tu imamo izjavu onog stručnjaka Antonijevića iz Fonda za otvoreno društvo,

kao sociolog treba odati priznanje a ne voditi krivični postupak, dakle, on za ovakav tvit Vesne Pešić bi dao priznanje, ne bi vodio krivični postupak, već bi odao priznanje Vesni Pešić. Ne znam samo na čemu i ne znam kako ga nije sramota da ovako nešto izjavi?Imamo još gori jedan primer relativizacije ovog tvita Vesne Pešić, kao vrhunski primer beščašća u srpskom novinarstvu. U pitanju je, javnost ili deo javnosti zna, novinarka koja se zove Snežana Čongradin, mislim da kolege iz jedne poslaničke grupe dobro znaju o kome je reč, a i kolega Atlagić je malo pre pričao o njoj, inače novinarka koja je poznata po antisrpskom opredeljenju i po antisrpskom delovanju godinama unazad, i sad pazite nju. U pokušaju da odbrani Vesnu Pešić, ona čak Republiku Srbiju optužuje za genocid. Citiraću jedan njen pasus, koji je inače izašao u današnjem "Danasu": "Danasu": "Politička garnitura koja je inspirisala na ratne zločine genocid, etnička čišćenja, trenutno ispituje tvit Vesne Pešić". Ponoviću - genocid.Ja sad ovde ne znam kakav genocid je u pitanju? Koji genocid je u pitanju? Da li se to ona slaže sa Marinikom Tepić koja optužuje Republiku Srbiju za genocid u Srebrenici?

Ili se slaže sa svima njima da je Srbija genocidna i da je imala genocidne namere?Zato se ispostavilo da smo u pravu kada kažemo da udarom na Aleksandra Vučića zapravo udaraju u Republiku Srbiju.Predsedavajuća, raduje me na samom kraju što sam pročitao vest da je tužilaštvo konačno pokrenulo istražne radnje odnosno korake ka istrazi u ovom slučaju ovih monstruoznih tvitova i nadam se da će imati hrabrosti, ali i odgovornosti, da ovu stvar odrade do kraja, jer mislim da je neophodna reakcija svih nadležnih organa, ali i reakcija i jasna osuda svih ostalih društvenih subjekata u Srbiji. Zahvaljujem.